Kolegice i kolege zastupnici. Nastavljamo sa popodnevnim radom sjednice Sabora. Otvorena je rasprava o izvješću radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2015. godinu i molim podnositelja, dakle da dodatno obrazloženje, ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje gospodin Josip Aladrović. Poštovana potpredsjednice. Poštovana gospođo i gospoda zastupnici. Mirovinsko osiguranje ključni je element socijalne države i sustava socijalne sigurnosti u RH. U okviru mirovinskog sustava, svoju socijalnu sigurnost ostvaruje više od milijun i 200 tisuća umirovljenika i članova njihove obitelji, te je stoga izvješće o radu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje uvijek zanimljivo široj javnosti i dragocjeni izvor podataka koji po značaju izlaze izvan okvira samog mirovinskog sustava. Dakle, ovo izvješće je izrađeno po istoj metodologije kao izvješća prethodnih godina, a sa svrhom kako bi podaci bili usporedivi. Izvješće sadrži uobičajena poglavalja o stanju sustava, mirovinskog osiguranja međugeneracijske solidarnosti, o samom ustrojstvu zavoda, te njegovim ljudskim potencijalima i informacijskoj tehnologiji. Isto tako izvješće sadrži i izvještaj o radu upravnog vijeća, financijskom poslovanju, portfelju zavoda, te dakako u ostvarivanju prava i rada stručne službe. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje je javna ustanova sa javnim ovlastima u rješavanju o pravima i obvezama iz mirovinskog osiguranja, osnovana Zakonom o mirovinskom osiguranju kojim je uređeno obvezeno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti. Ostali dijelovi sustava mirovinskog osiguranja u RH, uređeni uređeni su posebnim zakonima. Kada govorimo o 2015. godini, govorimo o provedbi i klasičnim nekakvim poslovima kojima se Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje bavi, ali i isto tako i o dva projekta projekta koji su interventno u 2015. godini odrađeni. Radi se o razdvajanju mirovina za korisnike kojima je dio mirovine određeno, odnosno ostvaren prema posebnim propisima, po povoljnijim uvjetima, na dio mirovine ostvaren prema posebnom propisu i dio mirovine ostvaren na temelju staža osiguranja pokrivenog doprinosima. Drugi veći projekt koji je odrađen i prevođen invalidskih mirovina na starosne mirovine u skladu s čl.175 stavkom 7. Zakona o mirovinskom osiguranju. Osim navedenog, obavljene su i djelatnosti i aktivnosti radi prilagodbe poslovanja u novonastalim uvjetima, a provedbe postupka medicinskog vještačenja u Zavodu za vještačenje profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Paralelno uz to radilo se i na projektima kojima se proširivalo područje elektroničkog poslovanja zavoda. Tu prije svega mislim na preuzimanje podataka …/Govornik se ne razumije./… radi ostvarivanje pravo na doplatak na djecu i na razmjenu podataka o činjenici smrti s inozemnim nositeljima osiguranja radi sprječavanja, nepripadanja isplate mirovine. Nadalje, radi sprječavanja nepripadnih isplatna mirovina zbog smrti korisnika, tijekom 2015. godine, uspostavljena je elektronička razmjena podataka o činjenici smrti između zavoda i inozemnih nositelja mirovinskog osiguranja. Posebno, tu mislimo na Saveznu Republiku Njemačku, na Srbiju, Crnu Goru, BIH, a za korisnike hrvatske mirovine koji prebivaju u navedenim državama i za korisnike inozemnih mirovina koji prebivaju u RH. Nekoliko Nekoliko riječi dakle o stanju samog mirovinskog osiguranja međugeneracijske solidarnosti na kraju 2015. godine. U zavodu je 31. prosinca 2015. godine bilo je evidentirano milijun i 228 tisuća korisnika i 413 tisuća osiguranika. Dakle, omjer o kojem govorimo oko korisnika i osiguranika je 1 naprama 1,15. Od ukupno milijun i 228 tisuća umirovljenika, 776 tisuća koristilo je starosne mirovine invalidsku mirovinu primalo je 207 tisuća korisnika, a obiteljsku mirovnu, 245 tisuća korisnika. U 2015. godini mirovinu je ostvarilo ukupno 49 tisuća novih korisnika mirovina, od toga 36 tisuća starosnih i prijevremenih starosnih i 2000 invalidskih i 11000 obiteljskih mirovina, što je za 4,4% posto manje u odnosu na 2014. godinu. Isto tako nastavljen je pad broja novih korisnika invalidske mirovine koji je započet 2012. godine pa je u 2015. broj novih korisnika invalidske mirovine 2 tisuće i 102, usporede radi u 2008. i 2009. godini bilo je takvih korisnika preko 13 Statistika pokazuje da su u 2015. korisnici starosne mirovne u prosjeku imali 32 godine mirovinskog staža, korisnici prijevremene starosne mirovine 36 godina, dok su korisnici invalidske mirovine imali 22 godine staža. Prosjek mirovinskog staža, svih korisnika mirovina iznosio je 30 godina, u posljednjih 15-tak godina povećao se za dvije godine. U 2015. godini prosječan dob korisnika mirovne prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, Zakonu o mirovinskom osiguranju, iznosila je 70 godina i dva mjeseca, prosječna starost korisnika starosne mirovine iznosila je 71 godinu i 7 mjeseci, a korisnika invalidske mirovine, 59 godina i 1 mjesec, a korisnika obiteljske mirovine 71 godinu i 9 mjeseci. U ukupnom broju korisnika mirovina prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, najveći broj korisnika je u dobnoj skupini 65 do 69 godina, dok se udio u mlađim dobnim skupinama blago smanjuju. U 2015. godini nastavljen je višegodišnji trend povećanja prosječnog trajanja korištenja mirovine, pa je prosječno korištenje starosno mirovine iznosilo 20 godina i 5 mjeseci, dok je prosječno trajanje invalidske mirovine iznosilo, 18 godina i 8 mjeseci. U 2015. godini mirovine su usklađene za 0,3% osim mirovina, odnosno dijela mirovina ostvarenih, odnosno, određenih prema posebnim propisima, pod povoljnijim uvjetima koji se financiraju iz državnog proračuna, a njihovo usklađivanje uvjetovano je povoljnijim gospodarskim kretanjima. Udjel mirovinskih izdataka u bruto domaćem proizvodu u 2015. godini porastao je sa 11,19% koliko je iznosio i 2014. godini na 11,57%. prosječna mirovina ostvarena prema Zakonu o mirovinskom osiguranju za prosinac 2015. iznosila je 2237 kuna, a udjel prosječne mirovine u prosječnoj neto plaći 38,77%. Prosječna mirovina ostvarena prema Zakonu o mirovinskom osiguranju bez mirovina ostvarenih primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju za prosinac 2015. iznosila je 2481 kunu i 58 lipa ili 42,99% prosječne plaće. Prosječna starosna mirovina za prosinac 2015. iznosila je 2469 kuna i 6 lipa što iznosi 42,78% prosječne neto plaće, a prosječna starosna mirovina bez mirovina ostvarenih prema međunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju iznosila je 2800 kuna 76 lipa kuna 76 lipa ili 48,52% prosječne neto plaće. U međunarodnim se publikacijama kao prosječna mirovina najčešće navodi prosječna starosna mirovina za puni radni vijek radnika i samostalnih profesija. Prema tom kriteriju starosna mirovina s mirovinskim stažom od 40 i više godina na dan 31. prosinca 2015. bez mirovina ostvarenih prema međunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju iznosila je 4113 kuna i 74 lipe odnosno 71,27% prosječne neto plaće. Međutim broj tih korisnika odnosno distribucija tih korisnika u ukupnom iznosu je samo 7,83%. Osim mirovinskih osiguranja na temelju međugeneracijske solidarnosti zavod provodi i postupke ostvarivanje prava na doplatak za djecu. U 2015. doplatak za djecu koristilo je prosječno 188236 korisnika za prosječno 352785 djece. Ukupno u 2015. godini za doplatak za djecu je utrošeno milijardu i 588 milijuna kuna. Što se tiče financijskog poslovanja zavoda, ukupni prihodi zavoda u 2015. godini iznosili su 38,68 milijardi kuna, a rashodi 38,68 milijardi kuna dakle na treću decimalu dođe se do razlike. Prihodi od doprinosa iznosili su 20,798 milijardi kuna i činili su 53,76% ukupnih prihoda ostvarenih u 2015. godini dok su prihodi iz proračuna iznosili 17,703 milijarde kuna odnosno 45,76% ukupnih prihoda. U odnosu na 2014. godinu ostvareni prihodi od doprinosa manji su za milijardu i 533 milijuna kuna ili 6,87% zbog povlačenja sredstava iz drugog u prvi mirovinski stup za osiguranike s beneficiranim stažom. U skladu s odredbama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima u mjesecu lipnju 2014. godine u iznosu 3,07 milijarde kuna te u mjesecu studenom 2015. u iznosu 1,26 milijardi kuna. Prihodi od doprinosa u 2015. godini u odnosu na 2014. s uračunatim sredstvima koja su povučena iz drugog mirovinskog stupa veći su za 271 milijun kuna ili 1,41%. U strukturi ukupnih rashoda, rashodi za mirovine i mirovinska primanja iznosili su 36,682 milijardi kuna ili 94,83% svih rashoda, a u odnosu na 2014. veći su za 0,87%. Financijski rashodi u 2015. iznosili su 39,59 milijuna kuna odnosno 0,1% svih rashoda, a u odnosu na 2014. manji su za 16,37% prvenstveno razlog zašto su manji rashodi je izmjena ugovora s Hrvatskom poštom iz veljače 2014. gdje je značajno smanjena naknada za isplatu mirovina te je zbog sklopljenog ugovora s Erste i Steirmerkische bankom za isplatu mirovinskih primanja i doplatka za djecu korisnicima u inozemstvu. Rashodi poslovanja zavoda dakle tu govorimo o rashodima za zaposlene i materijalne rashode za 2015. godinu iznosile su 353 milijuna kuna što čini 96,43% planiranih 96,43% planiranih rashoda poslovanja, a u odnosu na 2014. godinu manji su za 4,05% odnosno otprilike riječ je o petnaestak milijuna kuna. Materijalni rashodi u 2015. iznosili su 85 milijuna i 400 tisuća kuna i čine 93,51% planiranih materijalnih rashoda. U odnosu na 2014. veći su za 0,83%. Najznačajniji rashodi odnose se na rashode za usluge koji su veći za 8,24% u odnosu na prethodnu godinu, a zbog povećanja rashoda za poštanske usluge. Zbog redovitih usluga za otpremu pošte osim toga zavod je u 2015. imao povećane troškove za otpremu rješenja i obavijesti korisnicima mirovina za koje je provedeno razdvajanje mirovina te za otpremu rješenja korisnicima u vezi s prevođenjem invalidskih na starosne mirovine. Smanjenje troškova u odnosu na 2014. godinu odnosi se na naknade troškova zaposlenima za 22,6% zbog smanjenja broja zaposlenih, a rashodi za materijal i energiju manji su za 1,28% zbog provedenih ušteda. Rashodi za zaposlene u 2015. godini iznosili su 267 milijuna kuna i čine 97,4% planiranih rashoda za zaposlene odnosno 0,69% ukupnih rashoda zavoda u odnosu na 2014. manji su za 15 milijuna kuna. Rashodi za bruto plaće smanjeni su za 7,33% zbog smanjenja prosječnog broja zaposlenih za 199 u odnosu na 2014. dakle najveći dio tog smanjenja broja zaposlenih odnosi se na prelazak djelatnika zavoda u Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Što se tiče same stručne službe zavoda dakle u provedbi mirovinskog osiguranja na temelju međugeneracijske solidarnosti u 2015. godini zavodu je podneseno 469961 zahtjev od čega je 451339 zahtjeva u prvom stupnju, a 18622 zahtjeva koji se rješavaju u drugom stupnju. Od toga zahtjeva za doplatak za djecu u prvom stupnju bilo je ukupno 244 tisuće i 193 a u drugom stupnju 577. U zavodu je u 2015. godini ukupno bilo na rješavanju 522 tisuće 145 zahtjeva o pravima iz mirovinskog osiguranja kada govorimo o tuzemnom i inozemnom osiguranju i doplatku za djecu od kojih su riješene 451 tisuću 263 zahtjeva odnosno 86,42%. Navedene poslove zavod je obavio sa 6,41% manje zaposlenih nego u 2014. U zavodu su na kraju 2014. bilo 2853 zaposlena a na kraju 2015. 172 manje odnosno 2681. Bez obzira na nove poslove koji su prema važećem zakonodavstvu dolazile u nadležnost kontinuirano se smanjivao broj zaposlenih, prvenstveno prirodnim odljevom uz maksimalno angažiranje unutarnjih rezervi, preraspodjelu poslova. U 4 godine koje su prethodile 2015. broj zaposlenih je smanjen za 15-ak%. Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom preuzeo je sa danom 1. siječnja 2015. ukupno 98 djelatnika na temelju članka 11. stavka 3. Zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja. Za ostalih 136 djelatnika prestaje ugovor o radu, najvećim dijelom zbog odlaska u mirovinu a radi održavanja kontinuiteta poslovanja zavoda u 2015. primljena su 62 nova djelatnika naravno uz suglasnost Ministarstva rada i mirovinskog sustava. Važni poslovi i projekti koji su dovršeni u 2015. prije svega se odnose na unapređenje rada i poslovanja zavoda. Prema godišnjem planu zavoda za 2015. dovršen je niz projekata vezanih za provedbu propisa a koji uređuju mirovinsko osiguranje generacijske solidarnosti kao i onih propisa koji se odnose na poboljšanje i racionalizaciju dijelova poslovnog procesa. U zavodu su posebno bili opsežni poslovi u sklopu provedbe Zakona o mirovinskom osiguranju a to su razdvajanje mirovine dio ostvaren prema posebnom propisu i dio ostvaren, dio mirovina ostvaren na temelju staža osiguranja pokrivenog doprinosima i prevođenje invalidskih mirovina na starosne mirovine a u skladu s člankom 175. stavkom 7. zakona. Također, obavljeni su poslovi prevođenja prijevremenih starosnih mirovina zbog dugogodišnjeg osiguranja ostvarenih prema članku 35 Zakona o mirovinskom osiguranju, na starosne mirovine za dugogodišnje osiguranike u skladu sa članom 41. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju. U 2015. u zavodu su također obavljeni svi poslovi vezni uz isplatu jednokratnog novčanog primanja korisnika mirovinskih primanja u skladu sa Odlukom Vlade RH o isplati jednokratnog novčanog primanja iz sredstava koji pripadaju RH kao članu umirovljeničkog fonda. U okviru rješavanja o pravu na doplatak na djecu postignut je značajan kvalitativni pomak time što je omogućeno preuzimanje podataka SI PPD obrasca o ostvarenom dohotku fizičkih osoba, obračunatom i uplaćenom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak te obvezi doprinosa. Naime Ministarstvo financija, porezna porezna uprava omogućila je zavodu pristup podacima iz sustava evidencije dohodaka i primitaka. Podaci se razmjenjuju putem sustava elektroničkog pristupa podacima, razmjenom podataka u realnom vremenu kao i dostavom podataka, obrada podataka za određeno razdoblje a za potrebe zavoda. U 2015. došlo je do velikih promjena i na području medicinskog vještačenja te je zavod morao prilagoditi svoje poslovanje novonastalim uvjetima provedbe postupka medicinskog vještačena u Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju, zapošljavanje osoba sa invaliditetom. U okviru prihvaćanja politike maksimalnog korištenja potencijala elektroničkog poslovanja značaj, poseban značaj dobili su poslovi na uspostavi odnosno proširenju elektroničke razmjene podataka sa državnim i javnim institucijama kao i s inozemnim nositeljima mirovinskog osiguranja. Posebno intenzivno je bila suradnja sa inozemnim nositeljima osiguranja radi sprječavanja nepripadne isplate mirovine pa je kao što sam uvodno spomenuo radi sprječavanja nepripadnih isplata mirovina zbog smrti korisnika tijekom 2015. uspostavljena je elektronička razmjena podataka o činjenici smrti između zavoda i inozemnih nositelja mirovinskog osiguranja. Posebice znači to se odnosi na Saveznu Republiku Njemačku, Srbiju, Crnu Goru, BiH a za korisnike hrvatske mirovine koji prebivaju u navedenim državama i za korisnike inozemnih mirovina koji prebivaju u RH. Zaključno možemo reći da su u 2015. svi poslovi obavljeni u nekakvim utvrđenim rokovima i prema predviđenoj dinamici. Ostvarene su trenutne uštede smanjenjem broja zaposlenika te su troškovi rada stručnih službi smanjeni. Zahvaljujem se.

Naime zanima me jedno pitanje na koje u vašem izvješću nema odgovora a naime, kolike plaće imaju predsjednici mirovinskih fondova, kolike plaće imaju članovi uprava? Priča se da su te plaće daleko veće čak i od plaće predsjednika države, neki govore da se radi o iznosima od 10 tisuća eura. Pa bih volio znati s obzirom da evo ja uplaćujem u II. mirovinski stup da li imate informacije kolike su te plaće? I radi javnosti da li se može dobiti odgovor sada ili kasnije pisanim putem ako postavim zastupničko pitanje? Hvala lijepa.

znači Zavod je provedbeno tijelo koje se bavi prvim stupom i zaista ne utječe na poslovanje II. stupa i dakle to nije u opisu uopće poslova Zavoda. Tako da ova pitanja koja vi postavljate mislim da su namijenjena nekoj drugoj adresi. Hvala vam. Krećemo na raspravu u ime klubova. U ime kluba Živog zida i SNAGA-e zastupnik Branimir Bunjac.

Hvala lijepa uvažena potpredsjednice Sabora. Kolegice i kolege, tijekom rasprave o Izvješću mirovinskog fonda, logično je postaviti pitanje kako danas žive hrvatski umirovljenici. Kao što možemo vidjeti iz izvješća, usprkos ogromnim izdvajanjima koje daje hrvatska država, umirovljenici imaju bijedne mirovine. Prosjek iznosi oko 2245 kuna međutim oko 76% umirovljenika prima manje od 1682 kune. 50% njih prima manje od 1233 kune, a čak 68000 njih prima mirovinu manju od 500 kuna, ponavljam, manju od 500 kuna. Hrvatska je po siromaštvu umirovljenika, vodeća zemlja u Europi, čak i po friziranim statistikama, priznaje se da 32% umirovljenika živi u siromaštvu. Osobito su pogođene žene čije su mirovine još za oko 15% niže, nego mirovine muškaraca. Vidimo da umirovljenici ne mogu sami brinuti o sebi a ne mogu si priuštiti niti domove, jer mjesta u domovima nema, onima u vlasništvu države čeka se 8 i više godina, pa su umirovljenici prisiljeni ići privatnicima koji im uzmu sve što imaju, cijelu mirovinu, a često participirati u plaćanju doma moraju i djeca, rodbina, braće ili sestre. Čuli smo da mnogi od tih umirovljenika moraju ići tzv. udomiteljima, skrbnicima, evo proteklih dana smo mogli pratiti izvješće profesora sa Pravnog fakulteta, kakve se sve zloporabe dešavaju u tome sustavu čuli smo da umirovljenike drže zatvorene u sobama, po cijele dane, bez interneta, bez telefona, bez televizije, bez društva, bez pranja, bez šišanja, bez liječnika, da su gladni, da ih verbalno maltretiraju a često i tuku. A posebno psihičke bolesnike. Da, gospodo, umirovljenici su gladni. U ovoj Hrvatskoj koja je po prvoj točki Ustava socijalna država, ljudi koji su pošteno radili svoj život, a sutra ćete vi biti među njima, gladuju. Odjeću ne kupuju, ponekad. Jednom u 10 godina, ako si priušte da si kupe kaput, cipelu, haljinu, a većinu nose ono što su nosili nekada davno ili posuđuju, nabavljaju, snalaze se na različite načine. Plaća odnosno mirovina u Hrvatskoj danas iznosi samo 39% prosječne plaće sa tendencijom pada, im je ministar Marić svojom poreznom reformom, smanjio izdavanja za mirovine, znači on je još smanjio novac koji se svake godine izdvaja za mirovine. Dok je u Hrvatskoj 39% prosjek od plaće, čak je u Makedoniji 60%. U Crnoj Gori je 60%, u BiH koju uzimamo za neki primjer zaostale države zbog različitih problema, zbog ratnog stanja je 44%. Sve to u trenutku kada država proživljava demografsku katastrofu, i kada imamo omjer zaposlenih i umirovljenika 1,15 u odnosu na 1, znači 1,15 zaposlenih u odnosu na 1 umirovljenika, a ne tako davno, prije 10 godina je bilo 1,41, a prije 30 godina da podsjetim bilo 3 zaposlena, jedan umirovljenik. Prema upravo objavljenom izvješću, na Gospodarsko-socijalnom vijeću, Hrvatska za mirovine treba 36 milijardi kuna godišnje odnosno 10,7% proračuna od čega se iz doprinosa izdvaja odnosno skupi samo 54%. Svaki mjesec nedostaje 46% sredstava za isplatu mirovine. To znači, prevedeno, da Hrvatskoj treba milijun zaposlenih, milijun novozaposlenih, da bi mirovinski sustav bio održiv. Da mi trenutno svih 200000 nezaposlenih zaposlimo, da čak vratimo onih 200000 iz inozemstva da ovdje rade, i dalje bi mirovinski sustav bio neodrživ. Takvo je trenutno stanje sa našim mirovinskim sustavom. I ono je nerješivo. Evo čak je i gospodin Hrelja koji se bavio umirovljenicima pokušao pregovarati sa premijerom, ali ni za njegov vrijedni glas, premijer nije htio mu izići u susret, odnosno umirovljenicima. Na tom Gospodarsko-socijalnom vijeću koje je održano jučer, vidi se da Vlada nema rješenja, pa ponovno poseže za lošim mjerama, a jedna od njih je najava povećanja izdvajanja za drugi stup, ukidanje beneficiranog staža, produženje dobi za umirovljenje, i čak ponovno zapošljavanje postojećih umirovljenika. To se u praksi već dešava. Pogledajte npr. po Zagrebu tko vozi taksije, uglavnom ljudi u mirovini. Trenutno EU od nas traži povećanje dobi za umirovljenje na 67 godina, to se traži hitno. Ali sama Njemačka predlaže da se u mirovinu ide sa 73 godine, iako sve ozbiljne znanstvene studije pokazuju da svaki čovjek u dobi od 71 godine trpi manji ili veći zdravstveni deficit što znači da nije sposoban obavljati posao u svom punom obimu. Na svu tu katastrofalnu statistiku Vlada kroz mirovine vodi politiku umjesto da rješava probleme. Vlada kupuje određene društvene skupine, odnosno kupuje socijalni mir. Mi u Hrvatskoj imamo 180000 povlaštenih mirovina, 180000. Tko sve ne dobiva povlaštene mirovine? Pripadnici obavještajnih službi, 18000 partizana i 9000 domobrana i ustaša i tko sve ne, političari, razne druge skupine. Imamo jednu četvrtinu invalidskih mirovina po čemu smo apsolutni rekorderi u Europi. I sad ako netko misli da ja želim ovdje apostrofirati posebno braniteljske mirovine, ne, da sve braniteljske mirovine izdvojimo iz sustava Mirovinskog fonda mi smo i dalje vodeći po broju invalidskih mirovina. A zašto? Zato što se ljude slalo u mirovinu, jer im se nije moglo omogućiti posla da bi se spriječili socijalni nemiri. I najveći broj upravo takvih mirovina je bio 2008. i 2009. i 2007. godine. To sve, dakle pokazuje da se Hrvatska nalazi na samom pragu grčkog scenarija. Što je grčki scenarij kojega se svi toliko bojimo? Grčki scenarij je trenutak kada se u Grčkoj počele umanjivati mirovine. Onog časa kada su se počele umanjivati u Grčkoj mirovine, a ne zaboravimo Grci imaju prosječne mirovine od 850 eura, a ne od 200 eura tog časa je narod izišao na ulice. na ulice. Naša Vlada se ne želi suočiti sa tom mogućnošću, a ova politika kakvu vodi i kakvu je između ostaloga sama potvrdila jučer na Gospodarskom socijalnom vijeću na kojem su sudjelovali i ministri daje naznačiti da je takav scenarij vrlo blizu. Hrvatska Vlada putem mirovinskih fondova, putem mirovinskog sustava ide putem Agrokora. Problemi se guraju pod tepih sve do onoga trenutka kad će se konačno netko morati suočiti sa činjenicom da novca za mirovine više neće biti. Da li je to trenutak kada će broj zaposlenih pasti ispod broja umirovljenika, da li je to trenutak kad će se dogoditi masovni najavljeni otkazi u Konzumu što smo također mogli ovih dana slušati. Ali neminovno je da će se dogoditi i da će tada Hrvatska morati klečati pred stranim bankama još poniznije nego što je klečala u proteklih mjesec dana bez stranih kredita, bez potpune poniznosti, bez potpune rasprodaje hrvatskih resursa novca za mirovine više neće biti. A to se sve dešava zato jer naša Vlada nema hrabrosti slomiti uvozne lobije, nema hrabrosti slomiti monopol stranih banaka, nema hrabrosti provesti monetarnu i fiskalnu reformu, nema hrabrosti slomiti dužničko ropstvo, ukinuti Ovršni zakon i slijedom toga mnogi građani se u ovom trenutku s pravom pitaju hoćemo li ikada doživjeti mirovine, pa čak hoće li naše mirovine u budućnosti uopće postojati. Hvala lijepa. **Opačić, Milanka (SDP)** Hvala lijepa. Na vaše izlaganje imamo dvije replike. Prva replika zastupnik Silvano Hrelja. Uvaženi kolega Bunjac, vi ste puno toga u ovoj raspravi osvrnuli se na aktualnu političku situaciju ili izvješće gdje sve raspravljamo ovdje o Izvješću Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2015. godinu. Jer prvo ne želim ovako uvredljivo voditi raspravu o stanju i umirovljenika, jer mislim da imamo svi više-manje roditelje o kojima brinemo i nije točno da se ne peru i da su zlostavljani itd. Ima slučajeva, ali to nije generalno stanje. Drugo, statistike možete prikazivati kako god hoćete. ako hoćete poslije ovoga pokazati dva, tri puta gdje statistike mogu biti gore i gdje mogu biti bolje ali to nije suština. Suština ove rasprave bi trebala biti da li ćemo mi stvarati očekivanja da mirovinski sustav, odnosno Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i mirovine mogu riješiti sve socijalne probleme Hrvatske ili ćemo se koncentrirat na to da je mirovina posljedično vezana uz uplate doprinosa radnika kroz godine i da to temeljno utvrđuje visinu mirovine. Dakle, trebamo odlučiti kojim putem ćemo ići. Jer ako sve strpamo u isti lonac onda će to biti, onda će to populistički lijepo zvučati, ali pitanje da li ćemo se dotaknuti suštine. Jedino s čime se slažem sa vama samo ću vas korigirati. Vlada sa mirovinama po posebnim propisima ne kupuje socijalni mir jer su to obično visoke mirovine, nego kupuje političke mjere. Hvala lijepa. **Opačić, Milanka Hvala lijepa. Uvaženi zastupniče Hrelja prije svega vam želim reći da sam govorio o udomiteljskim i skrbničkim obiteljima, a govorio sam na temelju znanstvene studije koje su napravili profesori pravnoga fakulteta, koja ima 130 stranica, koja je javno objavljena kod pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, koju imam dole u Klubu zastupnika i ukoliko je želite pročitate, ja ću vam je rado dati. Prema tome, nisam govorio o umirovljenicima općenito, nego o posebnoj skupini umirovljenika. Druga stvar koju ste rekli da Mirovinski zavod, dakle, Mirovinski zavod doista nema mogućnost riješiti probleme umirovljenika, nego to ima Hrvatska Vlada. Evo vi ste sami pokušavali pregovarati da Vladom da se popravi položaj umirovljenika i kako ste prošli? Slabo. Znači niste uspjeli dogovoriti ili nekakve minimalne projekte kako ste vi sami rekli, jer ova Vlada jednostavno te probleme ne zna kako riješiti. Da bi ova Vlada te probleme mogla riješiti, ona bi morala imati hrabrosti i jednostavno bi morala imati hrabrosti. Znači mi izdvajamo za mirovine sasvim dovoljno. Pogledajte svoje platne liste, pa gledajte kakve postotke mi dajemo, znači država ima ogromna izdvajanja, ali taj novac negdje ide. Taj novac se negdje troši. Htio sam otvoriti raspravu od drugom mirovinskom stupu i općenito o isplati mirovine, pa ću to možda učiniti kroz pojedinačnu raspravu kasnije. Hvala lijepa. **Opačić, Milanka (SDP)** Hvala vama. Sljedeća replika zastupnica Grozdana Perić. Poštivani kolega Bunjac, ako ste dobro pogledali ovogodišnje izvješće, onda na stranici 7 se lijepo vidi da je starosnih mirovina 2015. 600 da je prijevremenih 170 tisuća 715, invalidskih 134 tisuće 665 i korisnika obiteljskih mirovina 229 Prema tome uglavnom i većina su više od polovine je starosnih mirovina. Za sve je kriva očito vama ova Vlada, koja nije dozvolila da upravo ovo što vi najavljujete tako dramatično, da se dogode otkazi u Konzumu i puno toga više bi se dogodilo da se ova Vlada nije uhvatila u koštac sa Konzumom, sa Agrokorom i sličnim, pa bi tih otkaza i problematičnih ugovora, odnosno, problematične i katastrofične situacije bilo puno više. Sva sreća da se netko ipak razuman toga, a prvenstveno ova Vlada s time pozabavila i zabavlja, rješava probleme, pa te katastrofične najave nećete moći vidjeti. Ono što je veći problem kod ostalih strukture zaposlenih, evo npr. u jednom KB-u ne možete dobiti niti jednog novog anesteziologa. To je problem, jer to znači da se nitko nije javio na natječaj, a tih kadrova nam je potrebno i moramo angažirati ljude koji su već u mirovini da ne bi trpio cijeli zdravstveni sustav. Branimir (Živi zid)** Hvala lijepa uvažena zastupnice Perić, dobro da ste pročitali stranicu 7 ovoga izvješća, ali mogli ste pročitati cijelo izvješće pa biste između ostaloga saznali da je jedan dio invalidskih mirovina, točnije njih 85 tisuća prikazan kao starosne mirovine. Znači to je ponovno jedna statistika koja uljepšana za javnost. Jedan dio starosnih mirovina su dakle invalidske mirovine i to jasno u ovom izvješću piše. Ono što se mogu s vama složiti, to je da nije samo ova Vlada kriva za stanje sa mirovinama, to su krive gotovo sve prethodne Vlade, statistika koju gledamo, praktički posljednja 2 desetljeća, prikazuje samo jedan smjer, to je doista nevjerojatno, a to je smjer u ponor, dakle od 3 zaposlena koja smo imali po umirovljeniku početkom 90'-tih, sad čujemo da imamo 1,15 sa tendencijom pada. Isto tako standard umirovljenika je sve niži, dakle umirovljenici imaju nešto malo kuna više na svojim računima, ali oni sve teže i teže plaćaju režije, oni sve teže i teže kupuju hranu. Nekada su se umirovljenici mogli priuštiti neke stvari poput odlaska u kino, možda čak i odlaska na more, na priredbe, koncerte, danas to mogu ogromna većina umirovljenika samo sanjati i to je dakle, problem s kojima će se trebati suočiti. To nema veze ni sa Branimirom Bunjcom, ni sa Živim zidom, ni sa katastrofom, jednostavno ima veze sa zdravom pameću. Otiđite među umirovljenike, pitajte ih kako žive i oni će vam svi u pravilu reći da se osjećaju izigrano, da se osjećaju poniženo, da se osjećaju nesretno, da su vrlo zabrinuti, u Hrvatskoj poznam vrlo malo umirovljenika, možda onih par sa povlaštenim mirovinama koji mogu danas reći da dobro žive. Hvala lijepa. **Opačić, Milanka (SDP)** Hvala vama. U ime Kluba zastupnika SDP-a, zastupnik Mirando Mrsić.

gospođo i gospodo zastupnici. Prije nego se osvrnem na izvješće o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinskog osiguranje, moram ispraviti ravnatelja, dakle 2014. milijarda i nešto stotina milijuna kuna koji su povučeni iz drugog mirovinskog stupa, nisu povučeni na ime naših osiguranika koji imaju beneficirani radni staž, nego temeljem toga što djelatne vojne osobe, policajci imaju poseban zakon koji se zove Zakon o mirovinskim pravima, djelatnik vojnih osoba, policijskih službenika, dakle i oni koji rade u zatvorima i službi, obavještajnoj službi i oni imaju pravo da mirovine po tom zakonu, ako hoće prihvatit te mirovine su uvijek veće nego mirovine iz prvog i drugog stupa i stoga je i napravljena ta konverzija, jer od 2002. godine do do sada niti jedan pripadnik tih skupina nije ostvario mirovinu po Zakonu o mirovinskom osiguranju dakle iz prvog i drugog mirovinskog stupa tako da evo da to bude ispravak da ne dođe do određene zabune. Pred vama je Izvješće HZMO-a koja sadrži uobičajena poglavlja, uvodno izlaganje ravnatelja je bilo uobičajeno suhoparno sa brojkama, ali mislim da se ovdje treba osvrnuti na mirovinski sustav i stanje u mirovinskom sustavu da da progovorimo u ovom Domu o tome što bi trebalo napraviti i što bi trebalo u budućnosti raditi sa mirovinskim sustavom. Govorimo o 2015. godini, to je davno bilo i da bilo što što komentiramo oko ovog izvješća je potpuno deplasirano i davno, a ono što ja mislim da moramo progovoriti o samom mirovinskom sustavu i što se dešavalo od 2015. do sada. Kada govorimo o usklađivanju mirovina onda 2010.i 2011. dakle nije bilo usklađivanja mirovine, a obzirom da je vlada HDZ-a donijela odluku da se mirovine ne usklađuju od 2012. je počelo usklađivanje mirovina, jasno u onom postupku kojim je bilo moguće temeljem formule koja je u Zakonu o mirovinskom osiguranju, tako da je 2015. bilo usklađenje 0,3%, 2016. 081%, a u siječnju 2017. 0,76%. Relativno malo usklađenje, ali je razlog tome što nam nisu rasle plaće i što troškovi života nisu rasli onim tempom koji bi dozvolio da je mirovine povećaju. treba razmišljati u budućnosti je da se mirovine povećaju linearno, a to znači da se pronađe u sustavu novaca da sve mirovine u određenom postotku idu prema gore jel moramo kazati da su mirovine same po sebi izuzetno niske, posebno za naše umirovljenike koji odlaze sa manje od 40 godina radnog staža. Problem u tome je broj zaposlenih koji je sada u ovo vrijeme 1:22 zbog toga što imamo puno zaposlenih u sezonskim poslovima u turizmu, nadamo se da će biti veći broj zaposlenih pa će biti i prihod Zavoda za mirovinsko osiguranje puno veće. Ali neki trendovi koji su od 2015. do sada se pokrenuli ukazuju da Vlada ni ona 2016., a ni ova Vlada nemaju baš nekog cilja što bi sa mirovinskim sustavom napravili jer kao što znate donesen je Nacionalni plan reforme odnosno znaju šta bi napravili ali to rade na uštrb građana RH, na uštrb samih umirovljenika. Ti zahtjevi su koje je Europska komisija postavlja pred našu zemlju i Vladu su bili i 2012. i '13. i '14. ali smo se othrvali i nismo htjeli da se te promjene u mirovinskom sustavu dese, jednostavno zato što ne odgovaraju našoj situaciji i nije to ono što bi trebalo provesti u mirovinskom sustavu. smo i odlučili tada da produženje dobi za odlazak u mirovinu bude sa 67 godina, ali tek 2030., a razlog je što se naše naše usklađenje žena za odlazak u mirovinu je tek pokrenuto i trebat će negdje do 2030. da žene dostignu muškarce i jedan pokušaj smanjenja odnosno ubrzavanja tog usklađivanja dovest će do toga da će žene biti u nepovoljnom položaju, da će one odlaziti u mirovinu puno brže nego muškarci, a što znači vrlo plastično da ako se to usvoji, ja se nadam da taj prijedlog neće doći to u Sabor. Ako se to usvoji da će građani RH imati tri godine manje uživanja zaslužene mirovine jer izraženo u brojkama bit će im 10 do 15% mirovine isplaćeno manje odnosno 220 do 330 kuna će biti tim ljudima koji budu ako Vlada se odluči na taj drastični korak isplaćeno manje. druge strane predviđa se penalizacija umirovljena puno veća nego što je sada i kada ju pogledate onda vidite da je to slično njemačkoj penalizaciji, ali za razliku od Njemačke naši umirovljenici odnosno naši ljudi koji odlaze u prijevremenu mirovinu ne odlaze zato što to hoće nego zato zbog toga što gube radno mjesto i što se ne mogu zaposliti, a to dovodi do toga da moraju otići u prijevremenu mirovinu jel nema drugog načina da si osiguraju egzistenciju za život. Ono što Vlada radi u ovom programu reformi je da će te ljude još više penalizirati, da će još više osiromašit ali rade još jedan zločin prema mirovinskom sustavu jer sama najava da će se to desiti će dovesti do toga da svi oni koji imaju uvjete da odu u mirovinu pa je onom penalizacijom koja je sada isto tako relativno visoka će otići ove godine u prijevremenu mirovinu. To se desilo 2010. kada je vlada Jadranke Kosor samo najavila da će se penalizacija povećati 10 tisuća ljudi otišlo u prijevremenu mirovinu. Nadam se da se to neće sada desiti. Sadašnja Vlada HDZ-a je također izmijenila Zakon o mirovinskom osiguranju kojim je ukinula razdvajanje mirovina po po zakonu, dakle da svi oni koji imaju mirovine po posebnim zakonima da se u njihovim mirovinama zna točno koliko je zarađenog staža preko Zakona o mirovinskom osiguranju, dakle … radničkog staža, a koliko je zarađeno po tom nekom posebnom zakonu. I to je bio jedan dobar sustav koji jednostavno pokazuje da ljudi koji imaju mirovine po posebnim zakonima imaju dosta radnog staža, da su ljudi radili. To posebno za naše branitelje je bilo izuzetno važno jel postoji ta sintagma da branitelji nemaju ni dana radnog staža. Imaju puno radnog staža i to se pokazalo u ovom razdvajanju da većina njih ima značajni broj godina radnog staža preko, dakle ono što je zovimo dio radničke mirovine. No Vlada je to zbog nekih svojih razloga ukinula i dovela do toga da će se u mirovinskom sustavu događati promjene u smislu da će trošak mirovinskog sustava sada rasti. I to rasti u 2017. za otprilike 1,1%. Nakon toga će se nastaviti usklađivanje. A što to znači? To znači da će u 2017. za to trebati izdvojiti 127 milijuna kuna, u 2018. 205., u 2019. i sljedećim godinama još i više. Zavod je napravio te izmjene, kao što znate povećani su bili troškovi zbog izdavanja rješenja i povratka u stari sustav, međutim očito da je to napravljeno samo iz razloga da bi se omogućilo da se na neki način ljudi koji su dobili mirovine po Zakonu o, po tim posebnim zakonima na neki način prevare. Jer da podsjetim, u članku 88. Zakona o mirovinskom osiguranju članku 89. stavku 2. vrlo jasno kaže da će se mirovine vratiti natrag na onu razinu kada u svakom od tri prethodna uzastopna tromjesečja BDP bude 2% a deficit državnog proračuna manji od 3%, dakle to je sada ove godine, međutim ja tog usklađenja ne vidim. I na upite koji su bili u HZMO-u koliko čujem, odgovor je bio bit će, još ne znamo ali još nije to na redu. Mislim da je zakon vrlo jasan. Kada je BDP veći od 2 i deficit državnog proračuna manji od 3 potrebno je izvršiti ono što stoji u zakonu i očito da HDZ-ova Vlada to nije napravila, nadam se da će imati dobro objašnjenje zašto to nije napravila. I još jedna stvar koja će opteretiti mirovinski sustav je ono što se dešavalo u proteklih otprilike mjesec i pol dana a to su one poznate mirovine pripadnika HVO-a. Dakle točno je da je zakon koji je donijela još Vlada Ive Sanadera, u mirovinski sustav su uvučeni i invalidi HVO-a jer su im mirovine u BiH bile male. I odlučeno je da primaju dio mirovine od RH. I gospodin Đakić i gospođa Kosor su bili oni koji su dakle sudjelovali u

invalida sa prosječnom invalidninom oko 2500 kuna, neke procjene su da ih ima još i više. Malo je neobično da svi imaju potvrdu da su ranjeni na južnom bojištu. Svi imaju potvrdu koja je potpisana od generala Ljube Ćesić Rojsa i oni nikada nisu vještačeni u Hrvatskoj nego su priznata vještačenja iz BiH-a. Nemam ništa protiv toga da mi o ljudima koji su ratovali zajedno s nama priznamo dio invalidske mirovine ali mislim da sve treba biti jasno i transparentno kao što se ponašamo i prema našim dakle braniteljima i prema našim građanima u RH. Godišnji trošak je Godišnji trošak je otprilike oko 150 milijuna i isplaćuje se od 2007. godine a prava su inače i priznata retrogradno i taj dug je bivši ministar Ćorić odlučio namiriti iz sredstava koje zavod za mirovinsko osiguranje dobiva temeljem povrata sredstava iz mirovinskih sustava zemalja kojima mi isplaćujemo mirovine.

isplatio mirovine u Srbiju, BiH-a, Makedoniju i već neke druge zemlje i onda ti sustav po sporazumima, taj dio sredstava vraćaju natrag i tih 85 milijuna u svakom slučaju ne mogu biti ne mogu biti prihodi HZMO-a nego je to prihod državnog proračuna a mogli smo to iskoristiti da povećamo mirovine. Napominjem da za ovom tu tu stolicom kada je bilo i za ovim tu mikrofonom je ministar Marić kada je branio proračun za 2017. jasno rekao da za tu stavku povrata, dakle tog duga prema tim umirovljenicima nema sredstava u državnom proračunu tako da je ovo jedna kreativna, kreativni način kako se pokušava na neki način kupiti naklonost ljudi u BiH. I za kraj, odluka na temelju koje je bivši ministar Ćorić proveo ovu transakciju je odluka bivše Vlade premijera Oreškovića kada je ministrica bila dr. Šikić, odluka je donesena 12. listopada 2016. 4 mjeseca nakon ostavke Vlade i mjesec dana nakon završetka izbora na pretposljednjoj sjednici Vlade. I da ne govorim da je ta odluka suprotna članku 5. Zakona o postupku primopredaje vlasti koji Vladi nakon opoziva i ostavke zabranjuje donošenje odluka koje imaju utjecaja na državni proračun. toliko o stvarima koje nam se dešavaju. Hvala lijepo i nadam se da će zavod nastaviti ovim putem kojim je krenulo do sada. **Opačić, Milanka (SDP)** Evo imate ćete mogućnosti još nešto reći. 4 replike su na vaše izlaganje, prva replika zastupnika Silvano Hrelja. Uvaženi kolega Mrsić, vi ste vašom raspravom potvrdili ono pravilo „Jednom ministar, uvijek ministar“, jer ste vi cijelo vrijeme govorili o sustavu, o devijacijama sustava, o zakonom o mirovinskom osiguranju, o posebnim zakonima, o Zakonima o braniteljima, o zakonu koji regulira mirovine HVO-a itd., a mi danas ovdje raspravljamo o izvješću o radu javne ustanove Hrvatski za mirovinsko osiguranje, koja funkcionira na ovim prostorima 94 godine i najmanje što moramo reći, da li je taj zavod sa svojih 2500 ljudi u 2015. godini napravio dobar posao ili je napravio loš posao. Mi ocjenjujemo njihov rad danas, da li su sve zakonske odredbe da li su svim osiguranicima odnosno umirovljenicima koji su od njih tražili servis, dali odgovarajuću uslugu. Da li su imali dovoljno novaca za voditi računa o svojim nekretninama jer njihove nekretnine su nekretnine osiguranika, dakle sadašnjih umirovljenika i radnika RH, pogrešno je pogrešno je to tvrditi da je to državna imovina. Prema tome, očekujem da ćemo malo više pažnje u daljnjoj raspravi pokloniti jednoj javnoj ustanovi koja zapošljava više od 2500 ljudi koji su javni servis građanima, meni ovo interesantno vaše, ali mislim da smo malo otišli, skrenuli sa teme. Hvala lijepa. **Opačić, Milanka (SDP)** Hvala vama. Odgovor na repliku. Hvala lijepo uvaženi kolega Hrelja. Dobro smo surađivali, mislim da ćemo i dalje surađivati. Mislim da nije bilo potrebno govoriti o Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje jer iz izvješća se vidi da zavod funkcionira dobro, da je nastavio sa onim trendom koji je započet 2011.,a to je racionalizacija poslovanja smanjenja troškova. Gledajući 2011. i 2015. a mislim da se to nastavilo i dalje, preko milijardu kuna manje troška je Zavod za mirovinsko osiguranje imao kada govorimo o trošku poslovanja i to je onaj trend koji je započet 2011. i nastavio se 2015. Mislim da tu treba izreći pohvale svim ravnateljima i onim koji su bili u ovom periodu od 2015., 2016. pa evo i sad je novi ravnatelj koji očekujem da će nastaviti sa istim istim načinom poslovanja, a to je da trošak zavoda bude što manje, da se zavod što više okrene informacijskoj tehnologiji. Ono što mi je drago da se nastavilo putem povezivanja sa ostalim mirovinskim zavodima u regiji i u Europi, zavod čekaju još novi izazovi, jedna od izazova je i ovaj novi zakon o prijenosu prava naših građana koji sudjeluju i rade u institucijama EU-a, koji će biti izuzetno zahtjevan za zavod i kadrovski ali i financijski. I ono što mi je također drago, da unatoč svim intencijama Zavod za vještačenje, zapošljavanje osoba sa invaliditetom nije ugašen kao što je bilo ideja i da nije pripojen samo zavodu. Zavod radi dobro i mislim da ćemo se tu svi složiti i da tu nema nikakvih objekcija niti bilo šta možemo dodatno dodati. Hvala lijepo. **Opačić, Milanka (SDP)** Hvala vama. Slijedeća replika zastupnik Josip Đakić. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Pa kolega Mrsić, govorili ste o braniteljskim pravima, razdvajanju mirovina kao i pripadnika HVO-a koje ste morali namiriti a niste htjeli. Nešto ću reći o tome da razdvajanja mirovina je napravljeno radi ponovnog ataka na hrvatske branitelje i tu je pogrešno i nepravilno primijenjeno materijalno pravo i materijalni zakon. Bitne povrede postupovnih odredaba Zakona o općem upravnom postupku su također bile prisutne, povreda načela…/Govornik se ne razumije./…načela zaštite stečajnih prava. Ovo je bio atak koji je bespotreban bio i trošak koji nije trebao ni mirovinskom sustavu niti vama. U nekoliko navrata smo pokušali uspostaviti tijelo kontrole i sami ste bili prisutni kada ste kao ministar obmanuli hrvatske branitelje i niste istinu govorili. Što se tiče HVO-a, zaostaci su u 2007. iznosili 77 milijuna kuna, zbog čega? Međudržavni sporazum koji je potpisan jasno govori o tome, tko ima pravo i u kolikoj mjeri ima pravo na razliku mirovine onaj tko je prima u Bosni i Hercegovini, a koji bi primao u Hrvatskoj, da je bio građanin RH. Taj međudržavni sporazum i danas bi trebalo revidirati, upotpuniti, kako ne bi bilo oštećenih, onih koji nisu stekli pravo na mirovinu. Vjerujemo da razumijete ovu problematiku, ali zašto prema hrvatskim braniteljima želite takav način i takav odnos, to je vaša stvar. Ja ne bih htio u to se miješati, mi smo raspravljali na odborima puno puta o tome i dokazali smo vam da niste u pravu, ovo je vraćeno kako bi zadovoljstvo hrvatskih branitelja prije svega bilo prisutno na cijelom prostoru. na cijelom prostoru. Radit ćemo i dalje na tome da se 10% smanjenja do kraja ove godine omogući hrvatskim braniteljima kako to zakon nalaže, u nekakvoj normalnoj komunikaciji, u normalnom slijedu dogovora sa Vladom

lijepo. Gospodine Đakić, očekivao sam da ćete se javiti, bilo bi mi čudno da se niste javili. Ja ću samo podsjetiti da kad govorimo o razdvajanju mirovina, Hrvatski sabor je osnovao povjerenstvo koje je prije navedenog razdvajanja mirovina branitelja analizirala sam postupak razdvajanja i ustanovilo da nijedna mirovina neće biti smanjena u postupku ni za jednu lipu. I to je tako bilo, prema tome, ako nađete ijednog branitelja koji je nakon razdvajanja imao mirovinu manje i za jednu lipu, to mi pokažite. Vi sami znate da to se nije niti nigdje desilo. Vi ste to koristili jasno u svoje političke svrhe i meni je potpuno jasno. Ali opet s druge strane izbili ste opet iz ruku jedan dobar a to je da su branitelji također radili i imali radnog staža i to vam se sa ovim zakonom pokazalo da većina ima impresivan radni staž. Prema tome i njihove braniteljske mirovine se samo nastavljaju na taj braniteljski staž. Kad govorimo o samom HVO-u niste mi odgovorili na vrlo jasna moja pitanja. Ja sam očekivao da ćete odgovoriti, a to je kako to da je računato da će biti 2000. Vi ste sami govorili ima i diskusija ste rekli u obrazloženju da će biti 2000 tih invalida, da ih je sada 6500, da su svi ranjeni na južnom bojištu što znamo da nisu, da su svi potpisani ti papiri od generala Ljube Ćesić Rojsa i da nisu vještačeni u Hrvatskoj. Prema tome, ako zahtijevamo naših branitelja da skupe ovakvu tonu papira da bi dobili invalidnost

Hvala potpredsjednice. Uvaženi kolega Mrsić, slažem se sa vama da ovaj izvještaj za 2015. ne možemo promijeniti već ga treba prihvatiti, ali da nam je on podloga za raspravu što s ovim sustavom i na koji način Vlada promišlja daljnje postupanje prema umirovljenicima. I slažem se sa vama da mirovine ne mogu i ne smiju biti ispod 40% prosječne plaće u RH, da se to mora približavati 50 pa i preko 50% prosječne plaće u RH. I obzirom da BDP raste, da deficit pada i trebaju se jednokratno mirovine približiti prosječnoj plaći u RH. Ali me posebno zanima zašto nitko ne spominje više od 40000 ljudi, umirovljenika u RH iz poljoprivrede čije su mirovine 500, 600 kuna i koji su zaboravljeni i od ove Vlade i od bivših Vlada. Hvala. Mirando (SDP)** Hvala lijepo. Mirovine uvijek reflektiraju staž. Dakle, koliko ste radili i koliko ste uplaćivali. S druge strane poljoprivredne mirovine i obrtničke mirovine su mirovine gdje se vrlo malo uplaćivalo, dakle tijekom rada i zbog toga su one niske što ne govorim da one trebaju biti tako niske. Ali mislim s obzirom da Hrvatska ide putem oporavka da bi Vlada sada već morala i mogla računati sa time da mirovine se povećaju linearno svima. Dakle, da mirovine idu i više od ovoga što je po samom Zakonu o mirovinskom osiguranju, po onoj modificiranoj švicarskoj formuli. I to je mislim nešto što bi ova Vlada trebala primarno raditi, a ne ići sa restriktivnim metodama u smislu produženja dobi za odlazak u mirovinu, penalizacije dakle ljudi koji odlaze u prijevremenu mirovinu. Trebalo je godinama i mi smo to i napravili, da ljudi koji rade 41 godinu a nemaju 65 godina, da kažemo da, ti ljudi su odradili normalno svoj radni vijek i imaju pravo na punu starosnu penziju. Nećemo ih zbog toga penalizirati. Konačno i ti ljudi imaju zasluženu mirovinu. Ali se ja pitam kada, ako Vlada nastavi ovim putem i natjera da idemo u mirovinu sa 67 godina puno ranije nego što bi trebalo biti pitanje kako ćemo te ljude koji tada budu trebali otići u mirovinu sa kojom mirovinom i da li će oni moći raditi do 67 godina. Pa jasno da netko tko radi u tvornici za strojem, tko je građevinski radnik da ne može sa 67 godina ići u mirovinu jer ga prije toga moramo imati zaštitne radionice, cijeli sustav koji će omogućiti da oni rade na nekim drugim radnim mjestima i da onda zasluže svoju mirovinu. Bojim se da je Vlada pod velikim utjecajem EU i da … …/Upadica Opačić: Vrijeme./… … ja se nadam da neće to napraviti hrvatskim građanima. **Opačić, Milanka (SDP)** Hvala. I još jedna replika zastupnik Branimir Bunjac. Hvala lijepa uvaženi zastupniče Mrsić. Dakle, potrebno je razbiti jedan mit za koji vidim da se često ponavlja, a taj je da će ako poraste BDP 2% da će doći do usklađenja mirovina, odnosno da će se mirovine navodno povećati. Pa evo, mi već imamo taj rast. Međutim, vidimo da se mirovine ne povećavaju osim možda par kuna. Dakle, nije moguće povećati mirovine tako dugo dok rast BDP-a ne bude 2% viši od kamate koju Hrvatska plaća na postojeći dug. Znači, tako dugo dok je kamata na dug viša od rasta BDP-a niti će se povećati plaće, niti mirovine osim u tom simboličnom iznosu koji sam ja sada naveo. Znači, ako se ministar Marić zadužuje za 3,3% a svojedobno se ministar Linić zaduživao za 5,5% to znači da bi Hrvatska morala imati rast BDP-a od minimalno 5 u odnosu na tri, tri Marićević, odnosno 7 i pol posto u odnosu na 5 i pol Linićevih da bi moglo doći do osjetnijeg povećanja mirovine. Takav rast BDP-a kao što znate za Hrvatsku je u ovom trenutku nemoguć. Mi imamo 8 milijardi 100 milijuna kuna dugove samo u zdravstvu za vrijeme ministra Kujundžića. Mi imamo oko 5 do 6 milijardi kuna duga u obrazovanju za neisplaćene plaće državnim službenicima. Imamo problem sa Agrokorom. Imamo pad industrijske proizvodnje 2,6% u travnju, imamo usporavanje potrošnje. Cijeli proračun je na vrlo klimavim nogama i treba hrvatskom narodu i posebno umirovljenicima jasno i glasno reći da pod ovakvim uvjetima povećanja mirovina nema. Sve drugo su samo laži, a kao što znamo u laži su kratke noge. Međutim, čini se da kod nas prolaze i duže nego što bi trebalo. Hvala. Hvala vama. Odgovor na repliku. **Mrsić, Mirando (SDP)** Uvaženi zastupniče Bunjac, možda se nismo dobro razumjeli. Dakle kada sam govorio o tome da je potrebno vratiti tih 10% uvećanja za mirovinu, to su one mirovine po posebnim propisima, gdje smo zbog problema sa isplatom tih mirovina koje one inače leže na teret proračuna RH, smo smo smanjili za 10% i u zakonu vrlo jasno piše, da tih 10% treba vratiti u onom trenutku kada je BDP veći od 2% i kada je deficit proračuna manji od 3%. To vrijeme je došlo, Vlada očito se pravi mutava ili grbava, pa eto s obzirom da je sada na vlasti ja bi se pitao što da je na vlasti nekakva lijeva opcija kako bi gospodin Đakić skakao i vikao da se izvoli to vratiti, vjerojatno bi bio opet nekakav šator pred pred Ministarstvom branitelja, a sada kada je na vlasti njegova Vlada, e sad ćemo si sjesti pa ćemo se dogovoriti, pa ćemo vidjeti. Zakon je vrlo jasan, Zakon je vrlo jasan, treba to vratiti tih 10% koji smo onda kada je vrijeme bilo teško, kada nije bilo novaca u proračunu, uzeli i smanjili na tih 10%. S druge strane kada govorimo o svim mirovinama, slažem se da treba BDP imati konstantan rast, da moramo biti u boljoj situaciji, ali već sada treba pripremati modele da se vidi koliko taj porast mirovina znači. Jer ako mirovine rastu samo za 1% to vam je 390 milijuna kuna godišnje, ako je 2 712 računamo ako je 5% ili više, prema tome Vlada bi trebala već sada razmišljati kako i na koji način povećat mirovine. Inače evo da podsjetim, premjer Plenković je obećao da će rasti mirovine 5%, pa ćemo sada vidjeti, koliko vidim ove godine neće rasti 5%, nego puno puno manje. Milanka (SDP)** Hvala vama. Sljedeća rasprava u ime Kluba zastupnika HDZ-a, zastupnik Josip Đakić. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice, kolegice i kolege. Klub HDZ-a podržat će ovo izvješće za 2015. godinu u kojem je već sam ravnatelj iznio sve kompletne podatke, o čemu se radi u ovom izvješću, koliko je korisnika u 2015. godini. Ja mogu samo reći da je u 2015. godini nastavljen je negativan trend pada broja osiguranika, rasta broja korisnika mirovina. Pa je u zavodu na dan 31. prosinca 2015. bilo evidentirano milijun i 228 tisuća i 20 413637 osiguranika. Omjer između te dvije skupine iznosio je jedan kao što smo čuli 1 naprama 1,15 i to je ono što je negativan trend, koji apsolutno svaki želi promijeniti i koji svaka Vlada želi uspostaviti drugačiji omjer zaposlenih spram korisnika mirovina. Puno puta se u političkim zbivanjima umirovljenja i otpuštanja koja su uzrokovana i novim troškovima po pravomoćnim presudama i koja su također teret Hrvatske Hrvatske države zbog nečije nesmotrenosti ili političke odluka koja ide na štetu samih korisnika ili zaposlenika koji su još mogli raditi. Znamo i koliko je samo generala predsjednik Mesić u mirovinu datu momentu jednim potezom pera, proglasivši ih buntovnicima ili urotnicima. Pa onda koliko policajaca, koliko hrvatskih vojnika, dočasnika i časnika je umirovljeno odlukom političke većine u datim momentima promjene vlasti. Sve to je na teret Hrvatske države, možemo reći da prosječna mirovina ostvarena prema Zavodu za mirovinsko osiguranje, za prosinac 2015. godine je umanjena za porez i prirez iznosila je 2237 kuna i 89 lipa, a udjel te mirovine u prosječnoj neto plaći neto plaći u RH bio je 38,77%. Prosječan mirovina bez mirovine ostvarenih prema među narodnim ugovorima o socijalnim osiguranjima za prosinac 2015. godina iznosila je 2481 kunu kunu i 58 lipa ili 42,99% prosječne neto plaće. Prosječna starosna mirovina za prosinac 2015. iznosila je 24469 kuna i 6 lipa ili 42,78% prosječne neto plaće, a prosječna starosna mirovina bez mirovine ostvarenih prema međunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju, iznosila je 2800 kuna i 76 lipa ili 48,52% prosječne neto plaće. U 2015.godini mirovine su usklađivane za 0,3% osim mirovina, odnosno dijelova mirovina ostvarenih, određenih prema posebnim propisima pod povoljnim uvjetima. Udjel mirovinskih izdataka u bruto plaćama, bruto domaćem proizvodu u 2015. godini porastao je za 11,19% koliko je iznosio u 2014. godini na 11,57% U 2015. godini mirovine je ostvarilo ukupno 49 tisuća novih korisnika mirovine. Osim mirovinskog osiguranja na temelju međugeneracijske solidarnosti, zavod provodi i postupke ostvarivanja prava na doplatak za djecu u 2015. godini. Doplatak je za djecu koristilo je prosječno 188 tisuća 236 korisnika, što je u prosjeku tisuće 785 djece primaoca doplatka za djecu. Doplatak za djecu, prosječno je iznosio 374 tisuće i 50, i korisnika je bilo milijun i 588. O financijskom poslovanju iz zavoda i svim drugim segmentima koje je, to je ravnatelj sve je jasno obrazložio za tu 2014. godinu ja mogu reći samo da iako je postupno povećanje prosječne dobi za odlazak u starosnu i prijevremenu strasnu mirovinu zbog postupnog povećanja prosječnog trajanja života. U 2015. godini nastavljen je višegodišnji trend povećanja prosječnoga trajanja korištenja mirovine, a prosječno korištenje starosne mirovine iznosi 20 godina i 5 mjeseci, invalidske mirovine 18 godina i 8 mjeseci, a obiteljske mirovine 17 godina i 10 mjeseci. Evo to su trendovi koji su u 2014. godini zabilježeni kroz ovo izvješće i koji jasno govore o tome što bi trebalo dalje činiti i planirati i ostvarivat. Gospodin Bunjac je rekao da je sustav dosta narušen i u biti pokazatelji govore o tome da se trebaju radikalni potezi povuć kako bi se što više zaposlenika ostvarilo prihode u Mirovinski i iz njega se ostvarivale mirovine. Naravno da je osiguranje sredstava nužno i potrebno jel vidimo koliko je to milijardi kuna je to milijardi kuna u HZMO, mislim da je to najveća firma sa najjačim prihodima iz državnog proračuna kao i … izdvajanja koja idu iz plaća. Mislim da je nedostatno dok god ne bude se punio taj proračun sa zaposlenicima i dok bude nužno potrebno stalno iz državnog proračuna dopunjavati, mislim da taj cilj teško ostvariv, ali njemu trebamo svi skupa težiti i bez toga neće biti moguće funkcionirati dalekosežno i dugotrajno. Što se tiče onih stvari koje se tiču hrvatskih branitelja i njihovih mirovina i umirovljivanja, jasno mogu reći da usklađenje koje treba i zakon koji treba prestati važiti je na Vladi RH koja treba donesti u narednom periodu odluku o prestanku važenja Zakona o smanjenju mirovina i vraćanju onih 10% koji su u datom momentu krize bili upotrjebljeni, iako po drugi puta su upotrijebljeni oni nisu doprinijeli nikakvoj stabilizaciji niti bilo kakvom poboljšanju ili smanjenju kritičnih trenutaka. Oni su bili čisto ti koje su pojedinci upotrijebili s obzirom na braniteljske mirovine koje su puno veće nego što su prosječne mirovine radnika i zaposlenika. Sindikati su također puno puta utjecali na to da se smanje mirovine kako bi se pomoglo u krizi, no međutim efekti smanjenja nisu nigdje vidljivi niti su učinili ništa dobro. Možemo se sjetiti … mirovina koje su također mnogobrojne i koje su uz dva svjedoka regulirane onima koji su napustili RH. Radi se o onima koji nisu htjeli priznati u datim momentima RH i njezin pravni sustav, niti poštivati Ustav, grb i zastavu. Oni su u kasnijem slijedu … i dobili su

zaostaci koji nisu isplaćivani datiraju iz 2007. godine, međudržavni ugovor je potpisan kako bi se obeštetili. Prosječno je planirano da će to biti 2 tisuće i nešto korisnika, međutim dogodilo se da ih ima 6 tisuća i nešto i nisu još svi jer puno njih ima danas tužbe kojima tuže RH. Da bi se to spriječilo nužno je prionuti revidiranju međudržavnog sporazuma, obuhvatiti sve one koji imaju prava, a ne mogu ih koristiti. A naročito u protekloj vlasti dogodilo se je da u Ministarstvu obrane nisu željeli izdati potvrde za one koje imaju u evidenciji i to je danas jasno vidljivo, to je dokazivo, to se može provjeriti da su političkom namjerom oni pripadnici koji su stradali na južnom bojištu nisu mogli ostvariti potvrde za ostvarivanje svojih prava nego su tužbama upravnim sudovima preko institucija Hrvatske države morali dobivati potvrde i upravne sudove ili kojima su ostvarili svoja prava. Ja ću reći da je 2007. 77 milijuna kuna zaostataka, u 2008. 71 milijun kuna, u 2009. 18 milijuna kuna, 2010. 4,5 milijuna kuna i 2011. 1,6 milijuna kuna. To se radi o isplati dijela zaostalih svota po međudržavnom ugovoru koje nisu plaćane. I to je ono što je zapravo narušavalo sustav zbog čega su padale tužbe, kao i sada kada ne bi bilo kada ne bi bilo odluke o ovom zakonu sigurno bi bilo tužbenih zahtjeva. Ustavni sud je rekao da je ovo utuživo i RH i Vlada RH mora razmisliti o tome kako 10% braniteljima vratiti onoga što im je u datom momentu krize smanjeno. Kada govorimo o segmentima koji se nalaze u ovome izvješću, jasno moramo reći da je 2014. godina imala nekakvih po reviziji nedostataka koji su bili u radu, 2015. godina revizija je ustanovila određene možda i nepravilnosti koje nisu bile bitno ocijenjene kao utužive ili procesuirane, ali bilo je tih stvari koje nisu bile dobre. Ono što želim još naglasiti kroz ovo izvješće i sjetiti se da su pojedine kategorije branitelja, ne sve, doživjele razdvajanje mirovina, razdvajanje mirovina koje je bilo čisto politička odluka i nikakvih efekata nije donio. Zapravo čuli smo danas da je to pohvalno što je jedan najveći dio hrvatskih branitelja bio zaposlen i to je činjenica koja je neosporna. Mi imamo danas evidenciju iz koje točno vidimo koliko je bilo samo onih mladića sa 18 godina koji nisu imali radni staž kao pripadnika hrvatske vojske i hrvatske policije. Jasno se vidi da je najveći dio radio kao što i danas ,od 501 šest koliko ih je bilo u registru branitelja narasli smo na 503 tisuće i nešto. Danas ih ima živućih 480 480 tisuća branitelja, od njih 360 tisuća i danas radi. Danas radi. 26 tisuća je oni koji su upitni i koji ne rade i koji ne mogu naći svoj posao. Stoga mislim da razdvajanje mirovina je bio jedan hir koji je zapravo smanjio na tisućama njih koji su uputili žalbe i tužbe jer ostvarivanje njihovih prava više nije bilo jednako, bilo je umanjeno i u u svojim postupcima su već na sudovima bili sada vraćanjem objedinjenoga rješenja o mirovini. Oni su ipak zadovoljni i ne događaju im se, negdje im je falio mirovinski staž, negdje …/Govornik se ne razumije./…. Zbog onoga neplaćanje koje HV ili Ministarstvo obrane nije plaćalo mirovinski staž za pripadnike zbog toga ste željeli napraviti ono što bi bilo pogubno za najveći najveći dio korisnika tih mirovina i to se moralo spriječiti. Vidljivo je bilo da smo u nekoliko navrata intervenirali, postoje zapisnici na Odboru za veterane kada stvarno se vidi što je povjerenstvo izjavilo i rekli su da ste obmanuli hrvatsku javnost, da ste obmanuli hrvatske branitelje i to je evidentno i od toga ne možemo pobjeći. I danas možemo govoriti ovo ili ono ali evo to nije bilo potrebno. Tih tisuća rješenja koje ste morali isprintati i poslati za njih poštarinu i sve one zaposlenike koji su radili na njima kao razdvajanju niste ušparali na onom što ste im smanjili smanjili njihova primanja mirovinska sa aspekta da li radnog staža, da li vrijednosti boda, da li …/Govornik se ne razumije./… čina i mjesta. Događale su se eskapade. Ja ih u HVIDRA-i imam na tisuće rješenja u kojima se jasno vidi što je bilo prije a što je sada. Vi možete obmanjivati dalje javnost kao što ste to činili i prije no međutim istina uvijek dođe na vidjelo. Mogu reći da ovo izvješće za 2015. godinu je standardno kao i ostala, ništa pozitivno se ne može iz njega iščitati osim tih negativnih trendova koji su slijed događaja i smanjenja zaposlenih spram smanjenja korisnika mirovina. Zahvaljujem se na pozornosti i nadam se da ćemo u replikama razjasniti još neke pojmove. Hvala vam. **Opačić, Milanka (SDP)** Da, hvala vama, imate dvije replike. Prva replika je zastupnik Mirando Mrsić. Hvala lijepo. Uvaženi zastupniče Đakić, pa teško ću u ove 3 minute reći sve ono što ste rekli kako kažu alternativnu činjenicu ili alternativnu istinu. Dakle 10% smanjenje posebnih mirovina, najviše braniteljskih je 480 milijuna kuna godišnje, što je izuzetno puno pomoglo proračunu koji treba izdvojiti 17 milijardi iz proračuna da bi se isplatile mirovine. S druge strane dug prema HVO-u je dug koji je iz 2007. godine. Pa nije da je bila Vlada SDP-a svih tih godina, dakle ni vaše Vlade to nisu isplaćivale jednostavno novaca nema i nije ih bilo. Dakle, tamo je sada dug otprilike oko 190 milijuna kuna. Pitajmo se zašto je dug i nastao. Zato što su se priznala retrogradno prava što je isto malo simptomatično da su se prava priznala ne od trenutka rješenja nego od trenutka postavljanja zahtjeva. Tih 190 milijuna niti jedna Vlada nije mogla isplatiti pa ni ova sada Plenkovićeva Vlada jer je ministar Marić vrlo jasno rekao, mi za to novaca nemamo. I biti će zanimljivo vidjeti u budućnosti kako će se ta sredstva pronaći u proračunu da se isplati. Što se tiče samog razdvajanja mirovina, ne govorite točno, dakle niti jedna braniteljska mirovina nije smanjena niti za lipu ali ono što se pokazalo, pokazalo se da su obveze proračuna za isplatu braniteljskih mirovina 1,2 milijarde manje nego što su bile prije. Prije se baratalo da za braniteljske mirovine nam treba iz proračuna negdje otprilike oko 6,7 milijardi. Dakle braniteljske mirovine nisu pokrivene proračunima. Ali jesu pokrivene doprinosima jer 1,2 milijarde je doprinos, dakle oni su imali radnog staža i taj dio mora doći iz doprinosa. I to je činjenica, dakle da ste to ostavili bilo bi vam lakše sada. …/Kolega Mrsić, vrijeme./… I kada vam dođu sada nove mirovine, ljudi koji sada rade,

Iz proračuna RH za sve udruge civilnog društva se izdvaja 600 milijuna kuna. Da se prepolovilo ovo ne bi trebalo. Evo samo tu činjenicu idemo sagledati. Idemo sagledati koliko …/Govornik I curenje iz proračuna na sve strane jasno je i meni i vama, da političkim odlukama se krpalo gdje se je moglo ali branitelji zato što su sindikati tako htjeli. se ne razumije./… i kod vas također, oni su apelirali, da oni imaju previše, treba im smanjiti, oni to ne zaslužuju itd.. To su jasne poruke bile. Imate ih na portalima, imate ih u tiskovinama. Što se tiče razdvajanja mirovina ništa se posebno nije, isto politički atackt na branitelje po tko zna koji puta. Ja sam rekao puno puta, želio bih da završimo sa tom pričom, da ju stavimo u jedinstveni zakon, da ga stavimo kao ustavni i da zaboravimo i da te ljude ostavimo više na miru. I ja sam 15 godina radio prije rata i mislim, apsolutno, ali zbog čega sada moram imati, a ha, ovo sam zaradio u INA-i a ovo sam u ratu. Pa mene to, interesira me što zajedno imam i s čime mogu doći u banku i dići kredit da si mogu nešto napraviti, tako svakog branitelja. A vi ste to poremetili, napravili ste jedan kaos i jedno nezadovoljstvo kod branitelja. Ali ne samo u tom segmentu razdvajanja, to je bio završni čin. Imali ste vi eskapada zajedno sa ministrima koji su brinuli o braniteljima samo tako. Tako da kroz cijelo ovo vrijeme prateći situaciju uvijek se dogodilo zašto napad na branitelje

Kolega Đakiću, vi kroz svoju raspravu i kroz replike, potvrđujete moje mišljenje da braniteljske mirovine su trebale biti u Ministarstvu branitelja. Da se sustavi nisu trebali miješati i da bi tad imali čiste račune, da bi tad bile čiste priče, ovo je za ovo, ovo je za nešto drugo i razmjerni dio, rat ima svoju mirovinu i razmjerni dio rad, ima svoju mirovinu, to bi bilo fair play. Međutim, izmiješalo se pa imamo što imamo. Ja samo želim, odnosno istine radi sam se javio da je 2009. smanjeno braniteljima 10%, uveden im je posebni doprinos za zdravstveno osiguranje od 3%, platili su ga jedan mjesec, drugi mjesec je Darko Milinović svojom odlukom stornirao, ne smije se uzimati braniteljima, da bi za godinu dana se to ozakonilo u Zakonu o zdravstvenom osiguranju. Građani iznad 5080 ili 40 kuna uredno do danas plaćaju, branitelji nisu nikad plaćali. Zato govorim da podcrtam razliku. Gospodin Mrsić kad je skinuo 10% braniteljima, skinuo je onima iznad 5000 kuna. Prvom poreznom reformom onima sa najvišim mirovinama je gotovo svih 10% vraćeno, onima sa nižima malo manje. Prema tome, vodite računa kad budete razgovarali i uvjeravali Vladu, što treba vratiti, da li je to za ovaj period od 2012. ili je to za period od 2009.,

da smanjim vrijeme, ali što reći. Da, jedanput 10%, tada sam nevoljko to prihvatio i to sam u mom fonogramu izjave i stoji. ako je trebalo Hrvatsku braniti, bili smo spremni dati život, tada smo mislili da kriza koja je počela da možemo i mi svi skupa, i tako smo donijeli na tijelima naših udruga odluke koje su bile jednoglasne nakon dugosežne rasprave kako bi ponovno pomogli RH. No vidjeli smo da to nije pomoglo ništa. Ni tada za vrijeme Jadranke Kosor, ni sada za vrijeme vaše, ni jedan puta efekti nisu polučeni a branitelji su penalizirani. Znači nijednom prilikom se nije dogodio nikakav efekt u proračunu niti zamah niti poboljšanje niti rast BDP-a niti rast industrijske proizvodnje sa time što se je braniteljima uzelo. Pitam se gdje su ti novci raspodijeljeni? Što je pokrpano s njima? Kud su otišli? Puno puta se pitam i vjerujte, u ovoj raspravi o vraćanju 10% dali 2009. ili ovo novo, ali nije samo to, bilo je još mjera koje ukupno iznose preko 30% penalizacije hrvatskih branitelja kroz to cijelo vrijeme. Oni su ponekad u datim segmentima potrebni samo za obračune zbog političkih konotacija, zbog ničega drugog. Ja vjerujem da ćemo 10% do kraja godine imati na računa hrvatskih branitelja bez obzira kako se zvali, 2009. ili po Mirandovom zakonu. **Opačić, Milanka (SDP)** Hvala vam lijepa. Ja sam mislila da bi ipak vi završili danas u vijestima „ Đakić ostao bez teksta “ ali ipak ste odustali od te prilike. Zastupnik Gordan Maras nije u dvorani, gubi pravo na raspravu, i zadnja rasprava danas Silvano Hrelja, pojedinačna. **Hrelja, Silvano (HSU)** Poštovana gospođo potpredsjednice, poštovani ravnatelju želim vam puno uspjeha s obzirom da ste nedavno imenovani za ravnatelja. Ovo je doduše u mojem četrnaestom godišnjem stažu ovdje u Hrvatskom saboru prvi puta da u jednom izvješću, jedno izvješće je pripremio jedan ravnatelj, na odborima ga je branio drugi ravnatelj ili vršilac dužnosti, gospodin Bulaja, izradio ga je gospodin Srećko Vuković, a da ga treći ravnatelj brani u Hrvatskom saboru. Ali znate ono „svako čudo u svoje vrijeme“, prema tome to ne znači da će drugi put biti bolja, ali bilo bi dobro da se godina za godinu raspravljam recimo da sada raspravljamo za 2016., a ne za 2015. godinu. Šta reći o samom izvješću? Izvješće je tradicionalno korektno napravljeno, tehnički sveobuhvatno, ono što ja vidim, tko želi čitati podatke, onako sa razumijevanjem, može iz njega puno iščitati i može donositi zaključke o funkcioniranju sustava, o trendovima u sustavu mirovinskog osiguranja. Dakle ono što je karakteristično za 2015. godinu je da je zavod imao tu dosta budnu godinu jer gospodin Mrsić je bio dosta ovako, kreativan i nemiran ministar i on je stalno pritiskao na ravnatelja zavoda sa sve novim i novim projektima, ovdje nije spomenuto da je bilo čak i u pripremi projekt odnosno, radili su se temelji projekata za obiteljske mirovine, te godine isplaćena i božićnica dakle uoči izbora, možete reći da je predizborno ili ne, ali činjenica da je 180 milijuna plaćeno umirovljenicima iz onoga što je ostalo u fondu obeštećenja umirovljenika i to je prvi puta isplaćena božićnica na način da oni koji imaju 500 kuna iz Hrvatske, a 1000 eura iz Njemačke, nisu dobili najveću božićnicu. Zašto? Zato što je Zavod za mirovinsko osiguranje 2015. godine izvršio razmjenu ne samo onima koji su umrli nego i o visinama mirovina. To je bilo moguće, jer smo ušli u EU, ali trebalo je i uspostavit uspostavit određene kontakte sa inozemnim osiguravateljima, složit sve naše i njihove podatke o našim građanima koji žive u Hrvatskoj, a primaju osim naše mirovine i mirovine iz inozemstva. Dakle, ovo nije priča o zavodu je najmanje jednostavna priča. Ovo je javna ustanova sa vrlo kompleksnim, kompliciranim zadaćama koje se ne reguliraju jednim zakonom. Ovdje je u igri masu zakona i masu međudržavnih socijalnih sporazuma o socijalnom osiguranju. I posao Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje je doista veoma kompleksan i traži veliku stručnost. Znate meni je žao kad čujem iako ravnatelj će uvijek reći sa manje troškova, sa manje ljudi napravili smo veći posao. Ja vas pitam da li je to baš uvijek u redu napraviti kvalitetan posao za manje plaće i sa manje ljudi. Bilo bi puno ispravnije da kažemo za iste troškove sa manjim brojem ljudi, sa malo povećanim plaćama napravili smo isti posao. da li je politika ušteda sa manjim plaćama i manjim brojem ljudi donijela odljev kadrova iz Hrvatskog zavoda za mirovinskog osiguranje, jer tamo imate dosta vrsnih pravnika kojima razno razne privatne korporacije žele ponuditi posao jer znaju svoj posao i teško ih je nadomjestiti. Govorim to i zato što ovdje u ovom izvješću, u ovom skraćenom izvješću imate podatke i po područnim službama. Ispada moja područna služba u Puli jedna od lošijih, ali ne zbog to bi tako izgledalo po statistici. Ali treba reći da je 2014. bio požar u područnoj službi u Puli, da su se oni pola godine selili u neke druge prostore. prostore. A požar je zbog toga što nemamo u mnogim prostorima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje vatrodojavu, a radi se sa papirima, radi se sa lako zapaljivim materijalima, nedovoljno ulažemo u sigurnost tih prostora i uvjete rada rada zaposlenika. Dakle, to nema iznimke. Ni sve bivše Vlade ni naša koalicijska Vlada da je puno dala za kvalitetniji rad zaposlenika, dakle i u 2015. se relativno malo izdvajalo. Na žalost u ovoj područnoj službi se dogodilo da je godinu dana kasnije dvije vrsne pravnice da su poginule u saobraćajnoj nesreći jedno večer i to je nenadomjestiv gubitak za jednu takvu područnu službu. Moram to opravdati, jer ovi pokazatelji bi dosta strše o broju neodrađenih predmeta u određenoj područnoj službi. Dakle, o tome moramo jako voditi računa i još o nečemu. Mislim da se premalo i te 2015. a i svih narednih godina, a i prethodnih godina bilo je par dobrih godina, premalo se ulaže u informacijski sustav Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Ne govorim to o razini komunikacije sa građanima i potencijalnim korisnicima. Govorim o onom, o tehnologijama koje trebaju biti unutra da se mogu mijenjati i uparivati sustavi sa inozemnim informacijama i da se može okretati sustav na više načina da bi se došlo do raznih izračuna pogotovo ako imamo u planu i kad-tad ćemo do toga doći kao hrvatsko društvo da bude određivali na drugi način obiteljske mirovine, da budemo uparivali neki dodatak u borbi protiv siromaštva sa visinom primanja mirovinskih, ali i sa imovinom odnosno i sa ostalim primicima jer je to jako bitno da taj sustav mora biti iznimno kvalitetno napravljen i iznimno pravičan. Možemo mi govoriti o razini siromaštva i ona se može dijelom rješavati i kroz mirovinski sustav. Dakle, ali tu Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje ima samo tehničku potporu. Nekada je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje bio alfa i omega za stvaranje politika mirovinskog osiguranja. Međutim, to je samo. Što se povećavalo veće učešće dotiranja mirovina iz budžeta, to je autonomija Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje padala što nije baš ono najpravičnije rješenje. To se događa i u susjednoj Italiji, ali oni još uvijek imaju tripartitno upravljanje njihovim Zavodom za mirovinsko osiguranje. I računa se točno koliko je za koju vrstu mirovina država dužna platiti. to nije jednostavan odnos između sada tekućeg rada i minulog rada. Dakle, naravno da možemo reći da ima malo radnika koji ima relativno male plaće i stoga dolazi relativno malo novca za Ali ti su, dakle kad su sadašnji umirovljenici bili radnici, a oni umirovljenici dakle kojih više nema među nama imali 85% prosječne plaće bi bila njihova mirovina i više sa mnogim beneficijama tada je radilo 5 do 6 radnika na jednog umirovljenika. Tada je u ovom društvu, na ovim prostorima Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje gradio domove zdravlja, bolnice, odmarališta, posuđivao firmama novce. Postoji dakle ne mogu doživjeti ovo što se plaća iz budžeta kao trošak države. Ja to tretiram kao dug prema generacijama koje su sve ovo što danas imamo stvarale. Ovdje se radi o odnosu među generacijama i ne može se ovo gledati kao prosta matematika. U tom dijelu naravno volio bih da stručnjaci, svi oni koji su dugo u zavodu uvijek znaju reći da se oni koriste i da se ta istina o Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje ipak malo čuje ne samo sa pozicije kad čujete u vijestima ah to je trošak za državu u iznosu ne znam 17, 18 ili više milijardi. Da ali treba vidjeti kako je bilo, kako je sve to nastalo i koji su trendovi. Naravno da i gospodin Mrsić je govorio da u tom kontekstu, da smo dužni prema generacijama koje su prije radile, da je sustav financijski održiv, a ne u kontekstu, dok dok je bio ministar, tako se postavljao, mislim da i sadašnji ministri se otprilike tako postavljaju, jer je to nešto što je dug prema bivšim generacijama. U tom kontekstu želim novom ravnatelju i HZMO još bolje uvijete rada još bolje uvijete rada i dobar rad u svakom slučaju ovo izvješće zaslužuje ne da ga ja osobno nego da svi ovdje podržimo, jer je u suštini kvalitetno i oslikava realnu sliku.

ovo izvješće je preživjelo 3 direktora, jedan ga je pisao a drugi ga je uputio u Vladu, a treći ga brani. Tako da, sve vam to pokazuje da je HZMO, ustanova koja ima svoje solidne temelje i da na to treba nastaviti dalje, bez obzira koja je politika, da ravnatelji se mijenjaju, ali ljudi ostaju i da treba nastaviti sa tom procesom i drago mi je da i sadašnji ravnatelj očito dijeli tu moju viziju da zavod mora biti operativan, da mora imati male troškove i da mora biti na usluzi građanima, a ne da građani hodočaste, sjećamo se onih velikih redova u Tvrtkovoj itd. To sada po malo nestaje i nadam se da će nastaviti tim putem, ali bih htio se osvrnuti još na jednu stvar koja je izuzetno bitna, ne tiče se direktno HZMO, ali se tiče ali se tiče svih onih koji će odlaziti u mirovinu iz prvog i drugog mirovinskog stupa, koji relativno nisu dovoljno dugo bili u drugom mirovinskom stupu ili nisu dovoljno izdvajali u drugi mirovinski stup, a iz druge strane znam da ste vi jedan od ne razumije./… u oni koji je zaslužan za to da onaj famozan dodatak između 3 i 27% se uključi u mirovinu, u prvom mirovinskom stupu, što će vjerojatno stvoriti disbalans u mirovinama onih koji budu odlazili u mirovinu iz prvog i drugog mirovinskog stupa i očito da je to nešto što ovdje i u Saboru trebamo zajedno i pozicija i opozicija se zajedno složiti da i ti ljudi koji budu dobivali građani koji budu dobivali mirovine iz prvog i drugog stupa zaslužuju da imaju dodatak na mirovinu iz prvog stupa, da bi onda te mirovine izjednačili. To će biti trošak za zavod i za državu, ali će omogućiti da svi u Hrvatskoj imaju jednaki tretman. Hvala lijepo. **Opačić, Milanka (SDP)** Ludi trenutak nepažnje i oni odoše.

dolazili do kvalitetnih rješenja i ja se apsolutno slažem da treba gledati HZMO, ne samo nekoga koji servisira samo prvi stup, nego će vam biti, mirovinskog osiguranja, nego će vam biti potreban i kasnije kad budemo vidjeli rezultate štednje i koliko ćemo morati pomagati te ljude koji će koristit dvostupne mirovine i na kraju krajeva, cijela ova logistika koja ima HZMO, kod ovog primjera koji primjera koji ste spomenuli da bi oni korisnici dvostupnih mirovina, radi pravičnosti u sustava mirovinskog osiguranja trebali dobiti 27% na godine uplate doprinosa samo u prvi mirovinski stup, što je po meni, ispravno, pravično i znak, načelo jednakosti u mirovinskom sustavu, da će za te operativne postupke biti potreban HZMO jer oni imaju pravo bogatstvo svih mogućih podataka. Oni samo moraju skrbiti o tim podacima, vidjeti, brižljivo ih čuvati, jer to su podaci koji se čuvaju, 50, 60, 70 godina jer imate i produženu isplatu obiteljskih mirovina. Da li će oni to raditi kroz mikrofilmiranje, kako će raditi, oni to još moraju osuvremeniti osuvremeniti i da se to što brže može povući iz arhive u operativu. Za njih predstoje vrlo, vrlo, vremena koja su za njih isto tako vrlo izazovna, možda će to sve skupa raditi sa tisuću i pol ljudi, sa još manje ljudi, ali će morati ovu drugu podršku povećati, ali naravno o ovom što ste rekli, o ovom dodatku, mora prvenstveno odlučiti politika i ja priželjkujem jednu tematsku raspravu u ovom Hrvatskom saboru, ne samo kada razgovaramo o jednom jedinom zakonu. Imamo još jednu repliku. Zastupnik Josip Đakić. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Kolega, dobro ste ustanovili da je ogroman prihod proračuna HZMO i on iznosi 38 milijardi 687 milijuna kuna. Rashodi su 38 milijardi 683 milijuna kuna. Znači prihodi iz državnog proračuna koji namiruju razliku između prihoda koji dolaze i zaposlenih je 17 milijardi i 703 milijuna kuna. To je toliko ogromna svota koju trebamo u budućnosti naći načina kako zaposliti što više ljudi kako bi punili mirovinski fond, kako bi došli do onoga što ste vi rekli, jedan naprama 5, to bi bilo idealno, tada bi stvarno se moglo osigurati krasne mirovine našim umirovljenicima, onima koji su stvarajući i domovinu, koji su radeći zaslužili i koji bi trebali imati sigurno …/Govornik se ne razumije./… Svi smo tu pozvani da radimo na tom dijelu kako stvoriti uvjet za što veći broj zaposlenih sa što boljim plaćama, kako ne bi odlazili van a onda kako bi punili ovaj sustav koji je šupalj zapravo po meni jer ovih ovih 17,703 milijarde kuna su ogromna sredstva, a ukupna svota 1/3 proračuna državnoga godišnje i to je zapravo najveća firma u Hrvatskoj. **Hrelja, Silvano (HSU)** Da, mogu se složiti s vama, mada to da će ponovo biti na jednog umirovljenika pet radnika jedino kod ne znam kakve imigracijske politike bi se to moglo dogoditi. Ali što se nas tiče mi smo svoju lijenost dokazali u demografskoj politici i naše generacije koje dolaze poslije nas nisu jako brze da bi mogle bitno popraviti demografsku politiku tako da ne očekujem za mog života takve ponovne brojke. Volio bih, ali neće se neće se dogoditi. Ono što treba reći na vašu repliku, treba reći da HZMO definitivno sa prikupljanjem doprinosa za mirovine i sa isplatom nema ništa. On je je javna ustanova koja sve radi o mirovina, ne izdaje rješenja, ide na sud, sudi se, pravda se sa građanima dakle sve radi,

Ministarstvo financija. Dakle mi njima danas i da hoćemo ne možemo ništa prigovoriti ako nisu ubrani doprinosi. Ako je neko nekome oprostio doprinose onda je za to kriv ministar financija ili Vlada ili politika. Oni za to nisu krivi i mi ih ovdje javno moramo amnestirati ako bi im to neko htio prišit. Nadam se da Nadam se da takvih neće biti, ali to je nažalost istina. Spomenuo sam Republiku Italiju, još uvijek se drže, pao im je ispod negdje odnos radnika i umirovljenika na na 1:1,8, ali još uvijek računaju koliko su im državne ustanove u mirovinski sustav, dakle imaju svoju autonomiju. Hvala lijepa. **Opačić, Milanka (SDP)** Hvala kolega Hrelja. Završili smo sa replikama. I završnu riječ bi dala gospodinu Josipu Aladrović. Poštovana gospođo potpredsjednice, poštovana gospođe i gospodo zastupnici. Dakle, svjedočili smo zanimljivoj raspravi o mirovinskom sustavu i aktualnim temama iz mirovinskog sustava. Moram priznati da su me pojedine rasprave ugodno iznenadile o samom poznavanju mirovinskog sustava i zapravo više načinu načinu funkcioniranja HZMO-a. Kako je ovo izvješće za 2015. malo smo možda prekoračili termin u kojem bi ono bilo dovoljno aktualno, ali nadam se da će izvješće za 2016. isto tako brzo doći na red sjednice Sabora. Dakle, zahvaljujem se svima na konstruktivnoj raspravi i manje-više to je to što se tiče izvještaja o 2015. godini i nadam se da ću ja biti ravnatelj kojeg ćete cijelo vrijeme u izvještaju za 2016. gledati u ovom svemu. Hvala vam. Da, evo vi ćete biti upisani kao jedan od rijetkih ravnatelja koji je samo na dvije zahvalne rečenice dobio repliku. Kolega Bunjac izvolite. Hvala lijepo. Poštovani ravnatelju. Zanima me još jedna stvar, naime u ovome izvješću imamo omjer statistiku u omjeru zaposlenih i umirovljenika koji iznosi 1,15:1, zanima me da li postoji ista takva statistika po županijama? Naime, neke procjene kazuju da u slavonskim županijama je broj zaposlenih niži od broja umirovljenika i da on konkretno iznosu 0,96% zaposlenih prema 1 umirovljeniku, pa me zanima da li takvi podaci postoje i ako postoje na koji način bi se mogli vidjeti odnosno gdje su javno objavljeni. Hvala lijepa. **Opačić, Zahvaljujem na pitanju. Dakle ovo možete vidjeti na web stranicama HZMO-a i s tim da moram napomenuti da u ovom trenutku taj omjer od 1:1,15 je 1:1,23. Hvala. Hvala vama. Zaključujem današnju raspravu. Sutra počinjemo u 9,30 s Konačnim prijedlogom Zakona o koncesijama, drugo čitanje. Hvala vam.